Моля за регистрация.

Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Вносител – Министерският съвет. Приет на първо гласуване на 30 март 2022 г. 2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми. – Министерският съвет. 3. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Финландия за прекратяването на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Финландия за насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 3 октомври 1997 г. в Пловдив, сключено чрез размяна на ноти на 4 ноември 2021 г. 2021 г. 4. Законопроект за ратифициране на Стандартното споразумение за нивото на обслужване между Службата по наркотиците и престъпността на ООН, Центъра за корпоративни приложения – Виена, и Държавна агенция „Национална сигурност“ – Република България, за предоставяне на услуги за информационно-комуникационни технологии, свързани с инсталирането и поддръжката на приложението на ООН goAML, подписано на 9 декември 2020 г. за Държавна агенция „Национална сигурност“ и на 18 февруари 2021 г. за Службата по наркотиците и престъпността на ООН. ООН. 5. Законопроект за ратифициране на Второто изменение на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Финландия, правителството на Република Унгария, Министерството на националната отбрана на Република Литва, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на националната отбрана на Република Полша, правителството на Румъния, Министерството на отбраната на Република Словения, правителството на Кралство Швеция и Департамента по отбрана на Съединените американски щати относно способности за стратегически въздушни превози. 6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на 3акона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. 7. Проект на решение за задължаване на Сметната палата да внесе в Народното събрание окончателен одитен доклад за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканска пътна мрежа от началото на проектирането на системата до края на 2020 г. 8. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2021 г. 9. Първо гласуване на Законопроекта за българския език – продължение.

включващ: 12.1. Разисквания по питане от народните представители Стоян Таслаков и Никола Димитров към заместник министър-председателя по ефективно управление Калина Константинова относно състоянието на „Български пощи“ ЕАД; 12.2. Отговори на въпроси и питания.“ Това е Проектът на програма. Моля, режим на гласуване.

Преминаваме към предложенията, постъпили по реда на чл. 47, ал. 3 от Правилника. От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС е постъпило предложение да се включи в Програмата на Народното събрание за периода 18 – 20 март Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството Меморандум за 1 млрд. долара с Gеmcorp и IP3 Corporation с мотиви към него. Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на ГЕРБ-СДС за включване на тази точка в Програмата.

Прегласуваме предложението на ГЕРБ-СДС. Режим на гласуване.

Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от ВЪЗРАЖДАНЕ. Това е предложението на колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ. Режим на гласуване.

Заповядайте, господин Ананиев, за процедура. Програмата за дневния ред днес като втора точка да влезе приетото предложение на групата ГЕРБ-СДС за създаване на Временна комисия за изследване на фактите и обстоятелствата при подписване на Меморандум от правителството с Gеmcorp. Благодаря Ви.

Няма. Процедурното предложение на Александър Иванов е точката „Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството Меморандум за 1 млрд. долара с Gеmcorp и IP3 Corporation“, която към настоящия момент се явява 11 нефиксирана, да бъде преместена в Програмата като точка втора. Това е предложението на Александър Иванов. Гласуваме предложението.

Тъй като 24 май, вторник следващата седмица, е официален празник и неработен ден за цялата страна, предложения по реда на чл. 47, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за включване на точки предстоящата програма за работата на Народното събрание за периода 25 – 27 май 2022 г. ще могат да се правят до 18,00 ч. в понеделник – 23 май 2022 г.

на територията на Румъния. В изпълнение на разпоредбите на Закона са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 16 май 2022 г., вх. № 47-203-09-50, и е предоставено на Комисията по отбрана. От Сметната палата с писмо, вх. № АД-47-224-008 от 13 май 2022 г., е предоставена информация с изпратените през месец април 2022 г. до одитираните обекти окончателни одитни доклади за извършени финансови одити. Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси. Одитните доклади за извършените финансови одити са публикувани на интернет страницата на Сметната палата. От Националния статистически институт е постъпила информация за наети лица и средна работна заплата през първото 3-месечие на инфлация и индекси на потребителските цени за април 2022 г., брутен вътрешен продукт през първото 3-месечие на 2022 г., експресни оценки. Това бяха съобщенията. За процедура – Рамадан Аталай, заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Председател, изпитвам вече неудобство да излизам на тази трибуна поради Вашата упоритост да не включите в дневния ред законопроект и едно решение, което „Движение за права и свободи“ предложихме преди два месеца с ясната цел да подпомогнем Вас, управляващите, за да може днес да имате една от тези мерки против инфлационните, които трябваше досега да сте приели. Не го включвате в дневния ред, защото е предложено от „Движение за права и свободи“. Поканих тогава всички политически партии да се подпишат под Законопроекта. Учудвам се все още от упоритостта на господин Рибарски да не подписва Доклада и да не внесе Доклада, с който Комисията разглежда Законопроекта. Учудвам се от упоритостта и на Вашите енергийни специалисти – вече ги няма тук, в залата, като гледам. Не знам защо не го включвате? Ако целта Ви е да откраднете идеята, ние чисто и просто ще се откажем, ще Ви дадем Законопроекта, ще махнем подписите, но да оставите в ръцете на производители на зелена енергия 360 милиона, включително още 1,5 милиарда от необоснованата печалба в онези предприятия, които не влагат нищо в суровинната си база, наново и всеки ден тук да ни предлагате точки, които абсолютно са проинфлационни и не помагат на Вашето управление, наистина ми е неудобно повече да изляза на тази трибуна. Бъдете така добри, направете всичко възможно да включим този законопроект, да направим така, че инфлацията, както във всички европейски страни е в рамките на 6%, от вчера статистическите

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ правим настоящата декларация, за да поставим на вниманието на правителството и на парламента дневния ред на обществото, а именно повсеместната криза, предизвикана от войната в Украйна, и необходимостта от мерки за преодоляване на негативните последствия от нея във всички сфери. Необходимо е да направим това, защото дневният ред на управляващите вече 6 месеца няма нищо общо с дневния ред на обществото. От самото начало на управлението то е изцяло свързано с частен бизнес и корпоративни интереси. Доказателствата затова са многобройни, включително и Националният план за възстановяване и устойчивост е корпоративен и с договорките към него. Доказателство е също така и фактът, че България е единствената страна в Европейския съюз, а и не само, в която правителството не прилага адекватни мерки срещу кризата, защото е ангажирано с реализацията на мерки, свързани с частния бизнес и корпоративни интереси. Едва тази седмица управляващите заговориха за пакет от мерки срещу кризата, притиснати от обявения за 18 май национален протест на работодатели и синдикати. Но мерките тепърва ще бъдат обсъждани в коалицията, след това ще бъдат гласувани и евентуално през юли или август да започне прилагането им. Войната в Украйна, започнала на 24 февруари, още през март във всички страни от Европейския съюз, а и извън него, вече се прилагаха първите мерки срещу кризата. А в момента в редица държави от Европейския съюз, подчертавам, се прилага втори пакет от мерки и се набелязват такива в дългосрочен план. Самият вицепремиер и министър на финансите Асен Василев прогнозира наскоро публично, че конфликтът в Украйна ще продължи поне 4 – 5 години, което означава 4 – 5 години военна икономика, но въпреки това според него нямало да има драстично обедняване. В България ли живее и министър на финансите ли е уважаемият министър Асен Василев? Защото за всички нас, за цялото общество реалността е съвсем различна. Неотдавнашно социологическо проучване на Агенция „Алфа Рисърч“ показа, че според 89% от хората политиката на правителството за справяне с инфлацията, ценовата криза в енергетиката и намаляващите доходи е неуспешна, тоест почти цялото общество се чувства засегнато от кризата и от липсата на мерки и подкрепа от държавата. Проучване на Агенция „Тренд“ отчете в понеделник тази седмица, че 70% оценяват отрицателно работата на кабинета, а проучванията на „Маркет линкс“ от вчера показа, че 80% от българите не одобряват пътя, по който се движи в момента България. Не е ли драматично, уважаеми господин Василев и всички Вие управляващи, в условията на тази повсеместна криза, на високите цени на тока и неколкократно поскъпналите храни и лекарства към момента – няма никакво подпомагане за социалнослабите наши съграждани! Не е ли драматично, че няма никакво подпомагане на пенсионерите, а в редица държави от Европейския съюз вече се прилага и втори разширен пакет от мерки! Например в съседна Гърция още от март се прилагат помощи за високите цени на горивата и на семействата с ниски доходи, а на пенсионерите се дават по 200 евро на месец компенсация заради скъпите храни. Увеличени бяха семейните добавки за децата и се изплащат помощи за високите цени на тока. В Румъния правителството още през март въведе таван на цените на тока и газа за срок от една година както за битовите потребители, така и за бизнеса. Наскоро гръцкият премиер Мицотакис одобри и втори пакет от мерки, който предвижда гръцката държава да върне 60% от допълнителните разходи за електроенергия на всеки отделен битов консуматор, считано със задна дата от декември до май. Вече е увеличена минималната работна заплата и се предвижда лятна добавка от 200 на великденската, каквато им беше дадена. Втори пакет прие и прилага и правителството на Италия. Заради инфлацията пенсионери, социалнослаби, работници и служители и собственици на еднолични фирми получават по 200 евро. Правителството също така плаща и по 25 евроцента на литър гориво с цел да компенсира поскъпналите горива. Още от март в Италия държавата пое в Италия държавата пое таксите и данъците на пазара на електроенергия и намали данъците върху газа. Не е ли драматично това, че в анкета от миналата седмица на специализиран земеделски портал 35%, тоест повече от една трета от селскостопанските производители, заявяват, че се отказват от земеделието, защото ситуацията в сектора е безпрецедентно критична. Все повече от фермерите закриват фермите си и предават животните си в кланици, 6 пъти са намалели помощите за домати и 5 пъти помощите за краставици и пипер. Не е ли драматично, че според експерти в селскостопанския бранш основната потребителска кошница в България вече е от внос, защото секторът е в криза, която няма аналог в последните 30 години! Не е ли драматично, че всички тези факти за селскостопанския сектор показват, че вече има риск от проблеми за осигуряване на продоволствени стоки от първа необходимост у нас, както и от драстично повишение на цените на храните. в страни като Франция и Испания са въведени защитни изкупни цени на млякото и във Франция и Гърция има минимални изкупни цени на месото! Не е ли драматично, че липсват мерки за туризма, който има сериозен принос към брутния вътрешен продукт, а в Гърция и Испания вече се реализират туристически пакети, които привличат многобройни туристи, включително и българи! Не е ли драматично, че няма никакви мерки за бизнеса, от който държавата очаква постъпленията през годината! Освен така наречените енергийни помощи, липсва стратегия за прилагане на мерки на икономиката по сектори, а в Европейския съюз 11 от правителствата, сред които на Франция и Испания, още през март премахнаха или драстично намалиха данъците върху енергията или ДДС! 13 държави още през март ограничиха цените на едро или тарифите на дребно на

енергоемки предприятия! Е как по такъв начин нашите енергоемки предприятия могат да бъдат конкурентни на тях! Не е ли драматично, че преди дни гръцкият премиер Мицотакис публично заяви, цитирам: „Правителството ще подкрепя всеки гражданин толкова дълго, колкото е необходимо.“ А у нас управляващите посочват вратата на тези, които се обръщат за подкрепа. Преди повече от два месеца ние депутатите от парламентарната група на ДПС поискахме изслушване на премиера Кирил Петков в парламента, за да представи поне намерения за мерки срещу кризата. Ние от ДПС отдавна осъществихме срещи с представители на селскостопанските производители, на бизнеса и с работодателски организации и имаме подготвени предложения с мерки за подкрепа на земеделските производители, на бизнеса, на пенсионерите и социалнослабите наши съграждани. Днес ние продължаваме да настояваме поисканото от нас изслушване на премиера Кирил Петков в парламента най-накрая да се състои, защото считаме, че в дебата при изслушването му ще бъде полезно и за управляващите, и за всички ни да се чуят нашите предложения, а може да постъпят и другите колеги тук в Народното събрание и от заинтересованите страни, така че една полезна дискусия и дебат биха били изключително полезни да се предвидят и най-накрая да се стартира реализацията на мерки срещу преодоляването на кризата. А не бива да забравяме, че инфлацията галопира и всичко това ще се отрази на качеството на стандарт на живот на всички ни. За съжаление, хоризонтът, който се очертава пред нас, никак не е успокояващ. Трябва да се вземат спешни мерки, за което не виждаме адекватност. Призоваваме наистина да бъдем отговорни и на висотата на нашите отговорности и на предизвикателствата, които са пред нас! Благодаря. (Ръкопляскания

Благодаря Ви, професор Гечев.

Гечев. Подлагам на гласуване предложението на Румен Гечев за допуск до залата на господин Яйджиев, госпожа Милошева и господин Иванов. Моля, режим на гласуване.

РУМЕН ГЕЧЕВ: Благодаря. Уважаеми господин Председател, колеги! Пристъпваме към обсъждане и второ гласуване на Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа! Не виждам представители на правителството, които явно не се интересуват от този законопроект. Но то какво да се интересуват, като е написан по един много интересен начин, който е еманация на законотворческите успехи, подходи и умения на управляващото мнозинство. За какво става въпрос? Този закон, още когато го приемахме на първо четене, беше ясно, че едва ли има голям смисъл от него и е написан по начин, който не съответства на нормалните нормативни правила. Но както и да е, приехме го – приехме шест параграфа, от които между първо и второ четене отпаднаха четири. Тоест остават два параграфа, единият от които, с изказване след малко по § 2, ще видим как звучи. Останаха два параграфа. Между двете четения беше предложен допълнителен параграф от господин Вигенин, който има своя смисъл и можеше да придаде някакъв смисъл на Закона, но в Комисията той беше оттеглен от професор Гечев. Тоест предложен и оттеглен едновременно, с което продължават еманацията и доказателствата за умението в законотворчеството. Сега да се обърнем към конкретния текст на § 2 и какво гласи той: „Централното координационно звено може да бъде организирано в администрацията на Министерския съвет, в рамките на специализираната администрация на Министерството на финансите или на друго министерство.“ Хайде сега юристите от Вас, колеги, може би и госпожа Митева, която има доста опит в това отношение, да се опита някой да ми обясни този текст изряден ли е от нормативна гледна точка и може ли да бъде организиран на едно, на друго място? Тоест така разбира ли се, че може да бъде организиран и на двете места едновременно,

и да има разграничение „или в друго министерство“. По какво Министерството на финансите тук – в какво качество, се отличава от другите министерства?! Защо трябва да ги разграничаваме, или Министерството на финансите е супер министерство?! Трябва изрично да го отбележим и да променим нормативната уредба и тогава вече във всеки един закон, в който се говори за министерства, изрично да отделяме Министерството на финансите, за да му придадем това много важно значение, което тук – в този закон, му се придава. Тоест не можеше ли този текст просто да гласи: „Министерският съвет решава къде да бъде организирано централното координационно звено.“ И оттам нататък няма да имаме противопоставяне на министерства, няма да имаме юридическа неяснота какво точно иска да каже този текст.

Не виждам. За изказване – Кристиан Вигенин. Заповядайте, господин Вигенин. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Използвам случая да кажа няколко думи по заглавието на Законопроекта, тъй като предложението, което бях направил, беше оттеглено в Комисията и правилно, тъй като място не е в този закон, не е в този законопроект, а е в Закона за държавния бюджет. Само искам да маркирам проблема, който се опитах не толкова да реша, колкото да насоча вниманието към него чрез това предложение към Законопроекта. взаимоотношенията между България и Европейската комисия по програмен период 2007 – 2013 г. вече са уредени – има Меморандум по въпроса. продължават, включително в последните седмици и месеци, да излизат съдебни решения по финансови корекции, които са наложени на общини или на други бюджетни организации именно в този период 2007 – 2013 Това, разбира се, е проблем, който за някои общини и бюджетни организации става наистина сериозен, особено в сегашната обстановка. Тези общини са извървели своя път. Много от тях печелят делата си на първа и втора инстанция, но на трета и последна се оказва, че нови администрации – от тогава са минали два-три избора, се налага да плащат такива финансови корекции, които не са предвидени в техните бюджети и изключително много затормозяват общините в тази ситуация. В този смисъл според мен е хубаво да се опитаме да намерим адекватно решение при актуализацията на бюджета, която предстои през следващия месец, да направим така, че тези средства, които иначе би следвало при изплащането им да отидат в централния бюджет, където всъщност не са и предвидени. Централният бюджет – Министерството на финансите, няма как да предвиди дали тези средства ще бъдат обсъдени да бъдат платени от съответните организации, просто да бъдат опростени, тъй като в следващия програмен период вече имаше възможност да се правят съответните компенсации за общини, на които се налагат такива финансови корекции. Това не беше възможно в първия програмен период. Не искам да навлизам в детайли, просто искам да отбележа, че

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Вигенин, да, текстът, който предложихте, имаше смисъл. Може би си заслужаваше тук в залата да направим реална дискусия по него затова не трябваше да бъде оттеглен, независимо дали тук му е систематичното място или не, но така е преценил професор Гечев с неговия опит. Ще се съгласим с него, че вероятно е прав.

единият, така или иначе нищо ново не ни казва, или нищо не ни казва по начина, по който е написан. Но нека те да излязат да обяснят, каква е разликата между това, което Вие, господин Вигенин, предлагате и това, което „Движение за права и свободи“ предложи между двете четения на Закона за държавния бюджет в Бюджетната комисия и което даде възможност да се уреждат аналогични отношения с общините. Тоест дали този текст е необходим или текста, който ние предложихме, вече урежда тези отношения, тъй като и според представители на Министерството на финансите – на юридическия им екип, той е формулиран така, че дава възможност да се отнася за всички програмни периоди, включително и за този 2007 – 2013 г., за който Вие говорите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Чобанов. Втора реплика от Манол Генов. Уважаеми господин Председател, Уважаеми господин Вигенин, има и други казуси по отношение на финансовите корекции, защото те за тези 10 години вече има общини, на които са наложени финансови корекции още от първия програмен период и техните проекти бяха фазирани, тоест ползваха средства от втория програмен период. Дали са имали възможност през бюджета да ги покрият или не, това също трябва да се има предвид, а също и как ще се уредят тези отношения с управляващите органи между общините. Има много въпроси. Това, че това предложение е оттеглено, не мисля, че е проблем. Както призова и господин Чобанов, може да се дебатира, така че нека наистина да имаме политическата воля да решим проблемите на тези общини и всичките проблеми, които в бъдеще могат да възникнат с финансовите корекции, направени досега. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Генов. Има ли трета реплика към Кристиан Вигенин? Няма. Заповядайте за дуплика,

Националното сдружение на общините в Република България. После разговаряхме по това и с представители от централното координационно звено. Не съм убеден, че към момента имаме правна база, която да позволи решаването на такива казуси, но се обръщам към представителите на Министерството на финансите – наистина да обърнат внимание на този въпрос, защото той ще възникне при актуализацията на бюджета. Наистина ги моля във времето, което остава дотогава, да предложат адекватно решение на това, тъй като, пак да кажа, то засяга не малко общини и бюджетни организации. Трябва да направим възможното да им помогнем да решат въпросите, особено за този програмен период, тъй като е минало достатъчно време, и както отбелязах, отношенията с Европейската комисия вече са уредени. Помислете за това. Ние също ще поработим, но мисля, че експертите в Министерството на финансите, особено след днешните промени в Закона, са тези, които трябва да предложат най-адекватните текстове в тази посока. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Вигенин. Други желаещи за изказване?

Заповядайте, госпожо Николова, за обяснение на отрицателен вот.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 защото току-що се създаде поредният правен хаос в управлението на средствата. Ще кажа защо. Току-що гласувахме, че отменяме функциите на Централното координационно звено да подкрепя заместник министър-председателя или министъра, отговарящ за цялостната организация, координация и контрол на системата за управление на средствата от ЕСИФ, както и гласувахме функциите на Централното свързани с осигуряване на функциите на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз. Какво се случва? На практика оттук нататък съгласно чл. 8 в рамките на Закона за управление на средствата от Европейския съюз имаме сформиран Съвет за координация при управлението на средствата, но в същия момент нямаме секретариат, който да изпълнява тези функции. Гласувах против, защото в рамките на целия закон това, което се вижда, е, че от общо всички предложени параграфи остават три, от които единият е наименованието на Закона. Това някак си показва за пореден път, че коалицията сама по себе си не знае точно, какво иска от предложените промени на първо четене в Закона. Гласувах против, защото този закон трябваше да бъде обсъден от Комисията по въпросите на Европейския съюз, а това така и не се случи. Той дори не беше разпределен към тази комисия, където е същностната функция на всички предвиждани промени по законопроекти, свързани с управлението на средствата от Европейския съюз. Гласувах против, защото в рамките на една съществуваща система за управление и контрол за управление на средствата от Европейския съюз, която е добре функционираща, която е призната от Европейската комисия, току-що създадохме поредния хаос при прехвърляне на координационните функции

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Гласувах против, защото този законопроект за пореден път разби на пух и прах претенциите на управляващото мнозинство да се справя с корупцията. След като този законопроект вкарва всяко едно държавно звено, което отговаря за програмиране, управление, одит и контрол на европейските средства, под шапката на съпремиера на държавата, то концентрацията на власт със сигурност поражда съмнения за корупция. Гласувах против. Благодаря Ви. Благодаря, господин Несторов. Не виждам трето искане за обяснение на отрицателен вот. Давам думата на професор Гечев – заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Колеги, следващите параграфи са припознати от мен. Предложение на Министерския съвет. По По § 3 има предложение на народния представител Румен Гечев, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от Закона. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да бъде отхвърлен.

Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 да бъде отхвърлен. Стана дума вече за § 7, който беше оттеглен. Мога само да кажа като информация от протокола и от заседанието на Комисията прави са колегите, които търсят решение, и доцент Чобанов, и други колеги. То ще бъде намерено в актуализацията на бюджета. Става дума за общините, тъй като всички сме на едно мнение, че с тези корекции от 2007 г., 2008 г., и при условията, в които българските общини изпитват затруднения и заради COVID-19, и заради конфликта в Украйна, и предизвиканите икономически процеси, но според юристите на парламента, на Министерския съвет и всички експерти това решение на въпроса системно трябва да бъде решено в друг закон. Така че не се подценява решението на въпроса за

наименованието на Подразделението „Заключителна разпоредба“ и § 6, за които предложението на водещата Комисия е да отпаднат. Има ли желаещи за изказване? Не виждам. Прекратявам дискусията.

предложенията на водещата Комисия за отпадане на параграфи 3, 4, 5, наименованието на Подразделението „Заключителна разпоредба“ и отпадане на § 6.

Постъпил е Доклад от Комисията по околната среда и водите относно първо гласуване на Законопроекта. Моля представител на водещата Комисия да представи Доклада. Заповядайте, господин Генов.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми, № 47 202-01-21, внесен от Министерския съвет на 27 април 2022 г. На заседание, проведено на 10 май 2022 г., Комисията по околната среда и водите обсъди посочения законопроект. На заседанието присъстваха от Министерството на околната среда и водите: господин Тома Белев – заместник-министър, госпожа Михаела Доцова – директор на дирекция „Правна“, господин Валери Георгиев – държавен експерт в дирекция „Национална служба за защита на природата“. От името на вносителите Законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Доцова. Тя подчерта, че Законопроектът е разработен с цел да се приведе националното законодателство в съответствие с настъпилите промени в европейското законодателство в областта на генетично модифицирани организми. С предлаганите промени в Законопроекта се актуализират принципите за извършване на оценка на риска от генно модифицирани организми за околната среда и човешкото здраве при освобождаването им в околната среда и пускането им на пазара в съответствие с научния и техническия прогрес. По този начин се въвеждат промените в Приложение II на Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани организми, направени с Директива

като в нея се описват общите и специфичните съображения, които следва да се отчитат при извършването на оценката, а именно: предвидените и непредвидените промени, произтичащи от генетичните модификации; възможните дългосрочни неблагоприятни последици и кумулативни дългосрочни неблагоприятни последици, които могат да настъпят при освобождаване на генно модифицираните организми в околната среда; специфичните особености при ГМО,

Изменят се и изискванията по отношение на формулирането на заключенията от оценката относно специфичните области на риск при генетично модифицирани висши растения. Друга промяна, която се прави, е включването в обхвата на Закона и на работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия и в случаите, когато тя не представлява риск за околната среда и човешкото здраве. Проектът включва и промяна в Закона за лова и опазване на дивеча, с която се дава възможност на министъра на околната среда и водите да издаде наредба, с която се определят съдържанието, редът, процесът и документацията, също така необходими за констатиране и изплащане на обезщетенията за нанесените щети от кафява мечка и корморан. Предлага се и промяна в Закона за защитените територии, с която се регламентира изплащането на обезщетения за щети, нанесени в рамките на тези територии. Техният размер ще бъде определен с наредба, приета от Министерския съвет. Също така се предлага Заповедта на министъра на околната среда и водите за промяна на границите и площта на резерват „Калиакра“ и на защитена местност „Степите“ да бъде вписана в Приложение №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 Отношение по внесения законопроект взе господин Шишков, който подчерта, че Политическа партия ГЕРБ-СДС ще се въздържат от подкрепа на Законопроекта, тъй като с Преходните и заключителните разпоредби се променят други закони, каквато практика трябваше да бъде преустановена. От името на Политическа партия „Продължаваме Промяната“ госпожа Султанова изрази подкрепа за Законопроекта, като подчерта, че чрез приемането му ще бъде прекратена една от наказателните процедури

предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми, № 47-202-01-21,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Преди минути, и то вече е качено и в Деловодството, трите опозиционни партии в парламента внесохме искане за Вашата оставка в резултат на скандала, който предизвикахте в петък с отнемането на думата на председателя на парламентарната група на ГЕРБ – госпожа Атанасова. В този смисъл настояваме за две неща: първо, това наше искане, то е и така и по Правилник, да се гледа още утре и до момента, в който Вие не получите вот на доверие от страна на Народното събрание, да не водите заседанията, защото това е логиката. Вие вече сте в процедура на искане на оставка, това е практически вот на недоверие към Вас и до момента, в който не получите легитимност от страна на парламента, заседанията би трябвало да се водят от някои от останалите заместник-председатели на парламента по избор на председателя. И Ви призовавам да се съобразите с това наше искане, за да спазим и духа, и закона на българския парламент.

Благодаря, господин Председател. Като заместник-председател на Комисията по земеделие предлагам точката от дневния ред на Закона за ГМО да бъде изтеглена, тъй като не е минала на гласуване в Комисията по земеделие и няма достатъчно становища. Освен това с този законопроект през Преходните и заключителните разпоредби се преминава към Закона за защитените територии, където чл. 42 налагат териториални промени на някои защитени територии. Предлагам вносителите да преразгледат Законопроекта, за да се направят промени в

А и няма основание да отпадне, има Доклад от основната комисия. Това процедурно предложение не мога да го допусна на гласуване. Заповядайте, господин Шишков, имате думата за изказване. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Както вече стана ясно, Законопроектът предвижда транспониране на европейски директиви и цели отпадането на наказателна процедура. В тази му част ние от парламентарната група на ГЕРБ-СДС не възразяваме, още повече че Законопроектът е подготвен и приет от кабинета Борисов 3. Възразяваме обаче срещу промените на други закони, както стана ясно преди малко, в Преходните и заключителните разпоредби. В никакъв случай не омаловажаваме важността на промените в Закона за лова и дивеча и предвидените обезщетения за нанесени щети от кафява мечка и корморан. Тези промени обаче по никакъв начин не кореспондират с основните текстове на Законопроекта. Разбира се, и промяната на границите, и площта на резерват „Калиакра“, както и на защитена местност „Степите“, е не по-малко важен законодателен акт, но той също не кореспондира с основния закон – Закона за генномодифицираните организми. Уважаеми колеги, промяната дойде с категорична заявка, че порочните в кавички законодателни техники, прилагани от ГЕРБ, ще бъдат преустановени. Месеци наред в обществото беше налагана тезата за лошото законодателство и какво виждаме за пореден път – управляващата коалиция продължава тази уж порочна практика. Поради тази причина ние от парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще се въздържим от подкрепа, като ще внесем предложение между първо и второ гласуване, ако Законопроектът бъде приет. Благодаря. Благодаря Ви, господин Шишков. Има ли реплики? За реплика ли сте, госпожо Заркин? Заповядайте.

а именно: към момента няма правно основание да се изплащат щетите за нанесените вреди от кафява мечка и корморан. Именно затова се налага в най-кратък срок да бъде направена такава наредба и тази промяна ще даде нормативното основание за това. В противен случай рисковете, от една страна, са земеделските стопани да не получат обезщетения, а от друга страна, да нанесат самите те вреди върху тези ценни видове. От друга страна, промените на защитените територии не стават в момента с Преходните и заключителните разпоредби, а те са изминали целия нормативен път още през 2018 г. С Преходно-заключителната разпоредба всъщност става тяхното формално вписване и правилното определяне на границите на защитените територии е необходимо и е основание за тяхното ефективно управление.

Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Заркин, благодаря за репликата. Както казах в своето изложение, по никакъв начин не оспорваме важността на промените, които са предложени в Преходните и заключителните разпоредби, напротив, аз също смятам, че са изключително важни и затова те трябва да намерят своето систематично място в съответните закони, тоест да бъдат внесени по редовния ред. Факт е, че този законопроект е приет от от кабинета на ГЕРБ през 2020 г. и Вие имахте повече от година да преформатирате Законопроекта, да внесете основния закон, както е предвиден, и съответните промени в Закона за защитените територии, Закона за лова и дивеча. Въпреки това настоящият Министерски съвет го приема отново без абсолютно никакви корекции. Уважаеми колеги, народът е казал: „Голям камък хвърли, голяма дума не казвай!“ През последните седмици коалицията все по-често сама развенчава собствените си мантри. Време е и тази мантра за лошото законодателство на ГЕРБ да бъде развенчана. Време е да си признаете, че понякога няма друг вариант, освен да бъдат внасяни промени в Преходните и заключителните разпоредби на други закони. В това няма нищо лошо и нищо нередно, още повече че законодателството го позволява. Време е да си признаете също, че законодателството на ГЕРБ не само че не е лошо, но и че е добре структурирано. Защото, колеги, повечето от законопроектите, които са приети до този момент от настоящото Народно събрание, колкото и малко да са те, са подготвени от кабинета Борисов 3.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Паднаха мантрите за това колко много я е еня настоящата коалиция за околната среда и за коригиране на недостатъците при хармонизиране в законодателството с това на Европейския съюз. Както стана въпрос, имайки предвид, че този законопроект е подготвен още през 2020 г. от ГЕРБ, остана неразбираемо защо досега се чакаше с това да мине през комисия и да се приеме на първо четене най-малкото, още повече, че така ще се преодолее една от наказателните процедури, както каза колежката преди мен.

приемане на различни разпоредби в Преходните и заключителните разпоредби, които касаят други законопроекти, като това се случва не само сега, но и в други случаи, които един вид малко лицемерно управляващите го прокарват. Очевидно обаче има консенсус в управляващата коалиция точно по такива закони за изменение и допълнение, но очевидно пак няма консенсус по други законопроекти, като например Законопроекта за изменение за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, който, разбира се, чака на полусъединител и ние всички искаме да видим какво се случва с него. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Шилев. Колеги, има ли реплики? Не виждам. Господин Костадинов, имате думата за изказване. Господин Председател, аз ще се наложи да направя повторение в началото на някои от доводите, които бяха изнесени тук. Наистина не е редно, особено с оглед на това, че беше въведено като лоша практика именно от предишните управляващи от ГЕРБ да се гледат важни при това промени в законодателството на нашата страна по начин, който е, меко казано, нелогичен. В момента коментираме поправки в Закона за генномодифицираните организми, с които обаче ще се изменят граници на резервати и защитени територии. При условие че си имаме Закон за защитените територии, при условие че в конкретния случай става въпрос за един много важен казус, защото, ако трябва да навлезем в детайли, въпросът за промяната на границите на резерват „Калиакра“ или за прехвърлянето на някои от съоръженията, които влизат вътре в залива Болата – конкретно брегоукрепителното съоръжение, което през 2012 г. беше почти напълно разрушено от една много мощна буря и вече 10 години не се поправя, е въпрос, който наистина е безкрайно много закъснял и неговото решаване е от компетенцията на поне няколко различни държавни институции, които обаче вече 10 години се правят, че такъв проблем не съществува. Беше казано преди малко от страна на народни представители от ГЕРБ, че това било предложено още 2020 г. и съответно е било техен законопроект. Аз трябва да питам, разбира се, тук: защо се чакаше обаче от 2012 г. досега, защото брегоукрепителните съоръжения в залива, които се рушат вече десета година, чакат ремонтиране в продължение на почти цяло десетилетие, в което управляваше основно тяхната партия? Но както и да е. Въпросът тук е друг. Действително това трябва да се случи, действително трябва да се променят границите, действително трябва да се ремонтира и брегоукрепителното съоръжение там, защото в противен случай морето ще го отнесе, то вече е безкрайно компрометирано и с всеки изминал ден стойността на неговия ремонт става все по-голяма и по-голяма. Само че не мога да разбера защо е така. Днес имах разговор с председателя на Сдружението за развитие на туризма на Калиакра, които от години се борят за това да се възстанови нормалната среда в залива Болата и да се регулират някои от безумиците, които бяха сътворени още навремето с въвеждането на на Натура 2000. Защото тогава, когато пък се въведе Натурата в първия ѝ вариант, в границите на Натура 2000 влезе дори не просто паркингът на крепостта Калиакра, но влезе и самото военно поделение на нос Калиакра, както и самата крепост вътре, която пък няма как да бъде включена, но както и да е. Някой тогава беше чертал много нашироко. Това до някаква степен се коригира, но не всичко. Та когато си говорихме с него, той ми каза: „Аз не мога да разбера каква е връзката между генномодифицираните организми и границите на защитените територии, и прехвърлянето на брегоукрепителните съоръжения от резервата към защитената местност, но ние го подкрепяме, защото това е единственият начин да се реши, тъй като вече близо 10 години чакаме това безхаберие да приключи.“ Нашият апел – от страна на ВЪЗРАЖДАНЕ – е един и той е много простичък. Има си конкретни текстове вътре в Закона за защитените територии, които просто трябва да бъдат променени, които ние ще подкрепим на драго сърце и които, ако не бъдат внесени било от Министерския съвет, било от някой от представителите на управляващото мнозинство тук, ще го направим ние. Не разбираме обаче защо е нужно това. Наистина това беше една порочна практика и дори чест прави на някои от представителите тук на предишния управляващ режим в България, които казаха, че не е хубаво тази практика с вкарването на определени текстове през Преходните и заключителните разпоредби, касаещи други, нямащи нищо общо с компетенцията и предмета на конкретния закон теми, да се продължава. Просто тази практика трябва да спре. Защото иначе продължаваме с обяснения как трябва да направим това, защото по друг начин не става. Някак си изглежда много нелогично – излиза все едно, че държавата не може да реши някакъв абсолютно елементарен проблем.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, гости! Този законопроект трябва да мине, за да можем да предотвратим наказателна процедура, но слушайки изказванията, особено на опозицията, си задавам следния въпрос: ако е внесен от правителството на ГЕРБ 2020 г., защо не е приет от правителството на ГЕРБ, което, доколкото си спомням, защото съм участвал и на тези избори, работеше до края на февруари и началото на март 2021 г.? Какво не стигна тогава, за да бъде процедиран? По отношение на допълнителните разпоредби, по текстовете, за които всички се съгласявате, че са важни и че трябва да минат, и защо това Народно събрание ги гледа в този вид – ами защото така са процедирани, така са съгласувани, така са минали през общественото обсъждане. Ако ние трябваше да прекратим тази практика в конкретния случай с изменение на закони през допълнителни и заключителни разпоредби на други закони, то ние трябваше да започнем цялата процедура отначало. Щяхме да загубим излишно време – време, което, уви, чука на вратата по редица на брой наказателни процедури срещу България заради неизпълнение на ангажименти, заради липса на хармонизиране на законодателството, за което забавяне отново намигването тук е към предишното редовно управление. Тези наказателни процедури са се появили тогава, по същото време не е изпълнен този ангажимент и не е хармонизирано законодателството. Ако смятате, че тези точки от допълнителните и заключителните разпоредби не би следвало да бъдат процедирани по този начин, между първо и второ четене, разбира се, Вие имате право да промените това. Но моля Ви, нека да решаваме проблемите. Имайте предвид, че хармонизацията с европейското законодателство ни дава гаранции за по-качествена и чиста околна среда, за по-добра защита на здравето на хората, включително през този законопроект. А колкото до това, което се случва на Калиакра, там не просто е проспано време, там са извършвани нарушения със затваряне на очи на компетентни органи. Заради това ни се налага да извадим част от резервата и да я прехвърлим в друга категория защитена територия, за да можем да изпълним определени нужди, които са на местно ниво. Но отново нашето правителство няма вина – нито за вида на този законопроект и за неговото забавяне, нито за това, което се е случило на Калиакра, заради което ни се налага да променяме в момента границите на защитени територии. А колкото до другата част от допълнителните и заключителните разпоредби световна практика, установена, най-добрият начин за баланс между човешката дейност и дивата природа, особено по отношение на видове, които заради човешка дейност са изместени в по-малки местообитания и следователно се стига до подобни набези върху стопански дейности на хората, говоря за кафявата мечка, за корморана, най-добрият начин за преодоляване на този конфликт е чрез компенсиране на загубите на земеделските стопани и рибарите.

Господин Председателстващ, аз смятам, че този парламент най-вече коалицията, която в момента управлява България, както и предишните два парламента, които имаха скоропостижен живот от няколко месеца, дойдоха със заявки, че ще разрушат модела на управление на ГЕРБ. Това нещо продължава и към днешна дата. В момента всички чухте министър, който идва, говори и защитава, че ще продължат практиките на 12 години управление на ГЕРБ. Нещо повече, вземат законопроект от ГЕРБ и го внасят по същия начин, за да спестели време. Извинявам се много, управлявате шест месеца, преди това половината Министерски съвет е управлявал още половин година. Какво чакахте досега? Самият министър,

виден функционер, виден еколог, демократ, „Демократична България“ в момента, беше и съветник на Бойко Борисов, заместник-министър! Какво чакахте половин година, за да не мине цялата тази процедура, че да тръгнем в комисия и да не мине през Комисията по земеделие, тъй като Законопроектът, само като му чуете заглавието, става ясно, че е за генномодифицирани храни, а Вие искате да променяте съвсем други неща? Промяната на управлението на ГЕРБ и на порочните им практики не минава през това да стане министър – нещо повече, заместник министър-председател, и да защити тази практика, и да каже: „Ами тя е лоша, порочна, не трябва да се прави, но ние ще я направим, тъй като шест месеца нищо не сме правили. Сега го внасяме този законопроект и в Преходните и заключителните разпоредби ще променим нещо, което въобще не е в духа на този законопроект.“ Това не е промяна, това е подмяна за пореден път!

Да се включа в общия тон, господин Председателстващ. Между другото, е хубаво да помислите върху предложението на господин Тома Биков. Става дума за респекта на парламента. Да си припомним нещо, което говорихме още в Четиридесет и петото народно събрание – че като започнеш много да вдигаш моралната летва, след това може да се окаже, че не можеш да я скачаш. Много пъти беше казано миналата година, пък и по-преди, че един от дефектите в законодателната техника, която прилага Народното събрание – с Преходните разпоредби да се изменят закони, които нямат нищо общо с основния закон, и това в момента се прави по флагрантен начин. Колеги, ако искаме да вдигаме авторитета на парламента, парламентът трябва да бъде този, който да спира тези практики, и то с усилията най-вече на мнозинството. Не виждаме защо трябва да правим услуга в момента, защото някъде някой бил нещо пропуснал или някъде има нужда от някаква поправка, и дай в един произволен закон да вкараме в Преходните и заключителните разпоредби изменение и допълнение на другите закони, за да оправим грешката или за да оправим пропуска. Не виждам, господин Министър, какво Ви пречеше тези изменения в Закона за лова и в Закона за защитените територии да ги внесете отделно? Защо трябва да се размива и да се създават, как да кажа, недобри усещания в народното представителство и тези изменения, които искате да направите в другите закони, просто да се направят отделно, да се обсъдят отделно, да се разгледат отделно? Може да се окаже, че има и други пропуски в същите закони, които трябва да се поправят. Така че наистина не разбирам. Не разбирам защо се прави по този начин. Какво пречи да се направи по друг? Стегнете си администрацията, господин Министър. Ако тя е допуснала някъде пропуски в тези закони, които трябва да се поправят, нека да се поправят с отделен законодателен процес в съответните закони. Наистина моля за отговор: защо го правите по този начин, след като може да го направим честно, почтено и с една прецизна законодателна техника?

Господин Чолаков, по отношение на Вашия коментар – уважението към парламента включва и спазване на Правилника, ако трябва да реферирам към случката от миналата седмица. Заповядайте, госпожо Султанова. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Министър! Уважаеми господин Чолаков, говорите за морални летви и аз искам да Ви попитам: морално ли е Вашето правителство да направи така, че Европейската комисия да стартира към настоящия момент 18 наказателни процедури в сектор „Околна среда“ за неспазване на законодателството, за неспазване на нормите по отношение на околната среда?! И Вие говорите за морални летви! Извинявайте, но тази целенасочена и много активна политика против опазване на околната среда и на компонентите на околната среда и състоянието, до което е докарана околната среда в момента, и престъпленията, които са извършвани години наред срещу нея, е

Това, което казахте за генномодифицираните храни, просто е заблуда на хората, които в момента ни слушат. Освен това не мога да схвана колегите от ГЕРБ от една страна, искате да си подадем ръце, да работим в името на нашата България. Говорим за един закон, който по силата на обстоятелствата 2020 г. така и не е могъл да влезе. Сега има възможност да влезе с основна цел предотвратяване на наказателна процедура, които наказателни процедури са се случили преди 2021 г. И сега изведнъж казвате: ние не го подкрепяме. Защо? Защото ревнувате? Колегите от ДПС предлагат един друг закон и те също наблягат на чувството за ревност. Няма място в тази зала за ревност, когато се предлага нещо в името на доброто.

Благодаря, господин Председател. дейностите по опазване на околната среда не са еднократен акт – те са действия в продължение на години, бих казал десетилетия. И всеки един от нас, когато говори за околната среда, трябва да си дава сметка, че всеки един от нас оставя своя отпечатък върху околната среда. Малко или много като политици, като граждани, като хора в ежедневието си, ние оставяме своя отпечатък и трябва да си зададем въпроса какво правим, така че да не се случват по този начин нещата, а не да се обвиняваме едни други. Колкото повече се опитваме да прехвърляме топката от едни на други, защото ние по същата логика можем и да говорим за предишните управляващи, те да говорят за предишните управляващи и така кръгът да не бъде затворен никога.

Благодаря, господин Шишков, за репликата. Надявам се колегите да са Ви чули. Господин Георгиев всъщност направи реплика към преждеговорившия – не към мен, така че с уважение към Вас, господин Георгиев, не знам какво да Ви отговаря, но на колежката направих, струва ми се, уместна забележка по въпроса за това, че с Преходните разпоредби на този законопроект се изменят два други закона, които нямат никаква връзка с този. Направих просто бележка и казах, че ако искате да сте промяна, не трябва да правите така. Не разбирам какво Ви носи, когато кажете – ама и Вие сте правили така. Какво Ви носи? Какво Ви помага? В смисъл – удоволствие ли изпитвате, нещо подобрявате ли по този начин. Не го разбирам наистина. Защото знаете ли аз изпитвам удоволствие да гледам моралните Ви гърчове, да гледам това как декларирахте някакви неща и това е един много дребен пример. Аз се изказвам не просто да си правим приказки тук да си говорим, а защото наистина искам да Ви кажа, че изпитвам удоволствие да наблюдавам как Вие неща, които казвате, че никога няма да ги правите, ги правите всеки божи ден и как Вашето правителство прави неща, в които се е кълняло, че никога няма да ги прави. Това е най-малкото. Това е най дребното. И затова моят призив е, ако искате да има промяна и Вие да сте Промяната, започнете оттук извадете ги тези преходни разпоредби, и ги вкарайте като отделни закони. Хайде да видим дали това поне можете да направите – като принцип, защото, ако това не можете да направите, нямате право да говорите за принципи, разбирате ли? Това е Вашият проблем. Нямате право да говорите за принципи. Други изказвания има ли, колеги? Манол Генов – имате думата. Господин Генов, заповядайте. Господин Председател, аз нямах намерение да се изказвам, да взимам отношение по този законопроект, но бях дръпнат за езика от няколко от изказванията на някои колеги. Аз не знам в какви състояния изпадат някои хора, но, господин Шишков, Вие сте опитен народен представител, познавате перфектно законодателния процес и можете да дадете оценка как се е случила процедурата и процедурата на този закон досега от 2020 г. Стана ясно от обясненията на господин министъра, че това всичко е вървяло комплект. А пък аз искам, господин Чолаков, не е господин Костадинов – виждам, че го няма да направи среща с председателя на инициативния комитет или какво беше – „Туризъм за Калиакра“, да идете Вие да се срещнете с него и да му обясните какви са опасностите от укрепителните съоръжения, че могат да изчакат още, могат да изчакат още един процес – един закон да мине, да бъде съгласуван, да мине на обществено обсъждане. Ако успеете да му обясните наистина, аз мисля, че има достатъчно съвест и морал у министър Сандов да оттегли този законопроект. Но аз съм сигурен, че Вие няма да му обясните, защото тези хора чакат решението на този проблем години наред, години наред, защото там не се е случвало нищо. Както чухте, както някои тук обвиниха, когато е правена Натурата, когато са рисувани защитените зони, даже и паркинга е попаднал там. ако знаете в какво състояние е паркингът – тук колегите от Варненско и които познават обстановката, и условията за туризъм там, могат да Ви го обяснят. Така че да играем тук на фалшиви морали, да призоваваме към тях, нека да се обърнем към исканията на хората. А другата промяна – Законът за лова, сте от Пловдив, може да сте чували, че в Родопите и в други планини ходят мечки. Да, кафяви мечки ходят, нападат животни, някои от тях, които, както казваме, стават стръвници – една овца, едно прасе, един кон, едно магаре, едно говедо, и държавата е безсилна в момента, тъй като няма законодателен механизъм и подзаконов акт, с който да обезщети тези хора. Идете и обяснете как ще разделим на тези хора, които евентуално в бъдеще, дано не се случват такива поразии, както се казва, но им бъдат нанесени щети. Аз мисля, че няма да Ви е лесно – ще Ви е трудно, и ще Ви е доста невъзможно. Благодаря. Така че призовавам всички колеги наистина порочната практика, която съществуваше – тя си има инерционен процес, както виждате, и така са минали тези неща и през обсъждане, и през Министерския съвет. Така че, колеги, нека да подкрепим Закона, защото той е нужен на цялото общество в България. Благодаря

Господин Председателстващ! Господин Генов, не знам Вие какви игрички си играете – за пореден път, Вашата партия, само искам да отбележа и ще повторя, тъй като не сте разбрали или не сте чули за пореден път. Обсъждаме Закон, в който месеца никой не си е направил труда в това министерство да го придвижи. Сигурен съм, че абсолютно всички хора, които работят в това министерство, години наред знаят за този проблем, който се вкарва в Заключителните разпоредби, абсолютно всички знаят. Но ръководството на това министерство, ако допреди месеци или преди години се е занимавало да усвоява милион и половина за броене на комари, трябваше за шест месеца ръководството да придвижи този закон в съвсем друга насока и да се разгледа в Закона за защитените територии и там му е мястото за това, за което говорим, а не Вие да носите от девет кладенеца вода и да защитавате „Демократична България“, защото не Ви прави чест. Защото тези хора, които са начело на това министерство, не хората, които работят години наред, месеца не са придвижили обществено обсъждане или каквото и да е било. Чухме преди малко министърът да се оправдава, че нямал време. Има време! Има обаче някой, който трябва да работи, а не да се чуди как да намести неправителствени организации да усвоят за пореден път грантове от сорта на това да броим комарите. запазете поне Вие и Вашата партия донякъде мълчание. Не е Вашият министър тук, който да се дъни, а да дойде някой от „Демократична България“ и да защити това нещо, което се прави, защото те за пореден път продължават порочните практики на ГЕРБ.

Поне Вие трябваше да мълчите за това нещо. Затова че сте председател на тази комисия не значи, че трябва да браните това, че министърът и неговите заместник-министри шест месеца не са направили абсолютно нищо, защото Болата e с този проблем, и ГЕРБ са го проспали този проблем, умишлено не са направили нищо. А Вие защитавате за пореден път „Демократична България“. Щях да кажа Украйна, ама ако обичате, с уважение към колегите, всеки има право да се изказва така, както намери за добре, в това число и Вашата парламентарна група. Господин Шишков, заповядайте за реплика.

ШИШКОВ (ГЕРБ-СДС): Благодаря, господин Председател. Господин Генов, благодаря за комплимента. Точно защото имам вече стабилни познания по отношение на законодателните техники, знам, че този законопроект можеше да бъде преформатиран и да бъде разделен, така че да бъдат направени съответните промени в Закона за защитените територии и в Закона за лова и дивеча. По отношение на инерционните процеси, както знаете, от законите на Нютон всяко действие има свое противодействие, по всяко време би могло да се противодейства на една такава практика. Иначе въпросът е за принципи, а не за техника. Принципи, които Вие отстоявахте в началото на мандата и сега ги нарушавате по най-безобразен начин. По отношение на това какво сме направили за Калиакра и за Болата, аз също съм ангажиран с казуса от години и уверявам Ви, че в момента, в който бяхме информирани за проблемите, се започнаха всички необходими процедури, които трябва да бъдат приети, за да може да се направят съответните промени. Не сме ги проспали – напротив, действали сме максимално бързо. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Шишков. Трета реплика има ли? Не. Господин Генов, заповядайте за дуплика. Господин Ганев, репликата е към Вас. С господин Шишков се разбрахме кой на каква позиция е, но Вие призовахте БСП да мълчи, БСП да не говори. БСП внесе вот на недоверие именно към това правителство, което Вие също критикувате и обвинявате в порочни практики. В резултат на това отговорни хора от политическия кабинет на Министерството попаднаха в арестите. Казвам, арестът може да е обвинение, може да е всичко – не е присъда. Тогава онова правителство, с целия респект и мощ на регионалните инспекции и всички регионални инспекции по онова време, 10 италиански карабинери му свършиха повече работа, когато разкриха откъде идват каналите на нерегламентирания внос на смесени отпадъци в България. А по отношение на това дали ние защитаваме интересите на „Демократична България“ – това са интересите на българските хора, на българския народ. Така че ако „Демократична България“ и ние я подкрепяхме в тези интереси, както Вие ни обвинявате, явно с цел да внушите някакви неща на нашия електорат правите го понякога успешно, друг път го правите неуспешно. Аз ще Ви призова, понеже сте царе на брифинги, майстори на трибунките в Народното събрание да излезете и да кажете на хората от Калиакра няма да Ви ремонтираме укрепителните съоръжения, паркингът ще има дупки, не можете да стигнете там с колите. Да кажете на стопаните на домашни животни – мечките ще Ви ядат стадата, ще Ви ядат животните и държавата не може да Ви плати, защото ние не подкрепихме този закон на второ четене в залата. Така че, господин Костадинов, призивът ми е към Вас – внушете мъдрост на цялата група. Казахте преди малко тук от тази трибуна, че ще подкрепите Закона, така че имате в обществото физиономия на мъжкар, дръжте си на мъжката дума. А относно това какво на БСП им трябва, аз още веднъж ще подчертая, понеже господин Ганев го каза два пъти и аз се старая да го кажа два пъти, така че „Демократична България“ няма нужда от подкрепата на БСП. Българските граждани имат нужда от подкрепата на БСП, когато се решават такива закони. Много

които много добре познават какви са опасностите от генномодифицираните организми, опасностите за човешкото здраве, опасностите за живота на хората – въобще не стана въпрос за това. Тръгнахме по линия на популизма – кой кога го внесъл, как го внесъл, защо го внесъл, а в крайна сметка основната цел на този закон е това. Не казвам, че това, което е включено в

Ние винаги сме казвали, че законите трябва да се спазват. В конкретния случай Вие изнасилвате Закона и това го казахме не само ние, казано беше още от няколко човека, дори и Вие се съгласихте с това, дори и министърът каза, че това е единственият начин в момента, защото нямало време. Само че ние припомнихме, шест месеца вече това правителство управлява – това първо. Второ, още нещо, което трябва да припомним, господин Генов. Вие тук последните няколко месеца показахте, че когато искате, имам предвид Вие – управляващото мнозинство, можете да прокарате закон в рамките буквално на три седмици, по най-бързия възможен екстремен начин. Трябва ли сега, в момента, когато гласуваме това нещо, защото, видиш ли, щяло да има наказателна процедура срещу нас, ние да си кажем, че законите в България се гласуват, тъй като някой отвън щял да ни накаже. на дневен ред изниква въпросът: а България тогава самостоятелна държава ли е? И кое точно определя приоритетите за това кой закон да бъде приеман или кой закон да не бъде приеман?

редно – заобикаляте законите, изнасилвате принципите на българското законодателство. Това правите! И то всъщност не е ново, за съжаление, защото това го правеше в продължение на 10 години ГЕРБ. И доводът, и аргументът „правеха го и те, а ние нямаме друг избор в момента“ не е правилен. Просто не е правилен и Вие знаете, че е така. Ето защо ние – сега да Ви кажа още веднъж, защото предишния път не сте ме разбрали, няма да го подкрепим. Напротив, ще подкрепим и ще предложим ние в Закона за защитените територии, ще предложим това, което в момента Вие тук предлагате, за да може да бъде абсолютно законно. Да не може после някой друг да обжалва, защото аз съм сигурен, че някой може да се сети да обжалва. И ще си намери основания, повярвайте ми. И няма да е едно.

Уважаеми господин Ганев, не знам дали знаете, но аз съм от тези хора, които съм посветил на опазването на околната среда много, много отдавна и съм изстрадал тази кауза, и колегите от ДПС знаят – заради техния любимец Иво Прокопиев.

ТЕЦ „Марица Изток 3“ в Димитровград, който замърсяваше цялата област, включително и София, при преноса на фини прахови частици. Кого защитавате Вие, питам аз? Спрете да обръщате внимание толкова на външния си вид, а когато излизате тук, не демагогствайте! Това е истината – опазването на околната среда иска жертви, иска действия, а не словоблудства. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Георгиев. Има ли реплики, колеги? Заповядайте, господин Шилев. Господин Председателстващ, уважаеми колеги, господин Министър! Ще бъда кратък. На уважавания от мен господин Георгиев, господин Генов, Генов, бих искал да напомня, че ако наистина господин министърът беше защитник на околната среда, щеше да обърне внимание на село Лозен и на насекомото, а не да казва, че там случаят е съвсем различен, там щяло да бъде някаква експериментална станция. Извинявам се, че репликата ми ще бъде и към господин Генов относно проблемите, които ГЕРБ с години правели. Ами, проблемите, господин Генов, са това, че за четири години има над 50 пречиствателни станции, 3000 км пътища, 2600 км ВиК инфраструктура и честно Ви казвам, всеки път, когато се движа по автомагистрала „Тракия“

Божанков! Всяка година стотици животи се спасяват. Ще Ви кажа, Вие знаете защо, господин Генов. Защото Пловдив – Асеновград, там ежегодно умираха десетки хора. Кой го направи – Вашето правителство ли?! Може би седянката на Орешарски го направи?!

Председател, процедурата ми е към Вас по начина на водене. Аз наистина моля дебатът да се върне по същество и да спрем с полемиката по теми, които нямат нищо общо по разглеждания законопроект. Законопроектът е за Закона за генетично модифицираните организми. Бих искала да Ви помоля, господин Председател, да помолите колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ, когато дойдат на разглеждане на законопроект, да се подготвят и да го прочетат, защото Законът за генетично модифицираните организми не се отнася само за генетично модифицираните храни. Затова моля да се подготвят добре за заседанията. Благодаря. (Ръкопляскания Колеги, има ли други изказвания? Заповядайте, господин Сандов, имате думата. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа, гости! Аз отново ще напомня, че този законопроект е хармонизиращ. За хората, които нямат парламентарна практика и не познават добре парламентарния ред и законотворчеството, трябва да знаят, че минаването на цяла една нова процедура с обществено обсъждане и консултации ще забави много този законопроект. Министерството на околната среда и водите отдавна е процедирало този законопроект. Въпросът е, че не е единственият законопроект и ние сме процедирали още няколко. Правим приоритизация в зависимост от степента на напредък на наказателната процедура. Аз силно се учудвам, че ВЪЗРАЖДАНЕ няма да подкрепят този законопроект. Нали уж защитавахте интересите на България?! Интересите на България в момента са този законопроект да мине и не отделните текстове, които са за изменение в Допълнителните разпоредби в Закона за защитените територии и в Закона за лова, не могат да се включат само ето така, само с тези изменения. Нали искаме да правим цялостни реформи?! На нас ни е необходимо да включим повече текстове, когато изменяме един закон, а не да променяме един закон няколко пъти през годината, което също е лоша практика. Но ако тук говорим за интересите на България, по отношение на този законопроект те са: да минава, за да можем да наваксаме забавянето, което е породено. Също така интересите на България са не защото Европейският съюз ни иска това, а защото Европейският съюз е място с най-високи стандарти по отношение на околна среда, човешко здраве и защото българският интерес е част от европейския интерес. Благодаря.

Уважаеми колеги, подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми. Вносител е Министерският съвет на 27 април 2022 г. Гласували

за насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 3 октомври 1997 г. в Пловдив, сключено чрез размяна на ноти на 4 ноември 2021 г. Законопроектът Постъпили са доклади от Комисията по икономическа политика и иновации, от Комисията по въпросите на Европейския съюз. Господин Мартин Димитров ще представи Доклада на Комисията по икономическа политика и иновации. ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа!

за насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 3 октомври 1997 г. в Пловдив, сключено чрез размяна на ноти на 4 ноември 2021 г., № 47-202-02-11, внесен от Министерския съвет на 6 април 2022 г.

между правителството на Република България и правителството на Република Финландия за насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 3 октомври 1997 г. в Пловдив, сключено чрез размяна на ноти на 4 ноември 2021 г., Законопроектът беше представен от Димитър Данчев – заместник-министър на икономиката и индустрията. Споразумението между България и Финландия е сключено чрез размяна на дипломатически ноти и с него се прекратява Договора между правителството на Република България и правителството на Република Финландия за насърчаване и защита на инвестициите. Позицията на Европейската комисия е, че двустранните инвестиционни договори, сключени между държавите – членки на Европейския съюз, се припокриват и влизат в противоречие със законодателството на Съюза. След влизането в сила на Договора от Лисабон Комисията стартира инициатива за прекратяването на двустранните инвестиционни договори. Съдът на Европейския съюз постанови, че арбитражните клаузи в международните договори за защита на чуждестранните инвестиции между държавите членки противоречат на чл. 267 и чл. 344 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Законът за ратифициране на Споразумението за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите – членки на Европейския съюз, е приет от Четиридесет и четвъртото народно събрание на 7 октомври 2020 г. Няколко държави членки, между които и Финландия, не подписват Многостранното споразумение, но заявяват готовност да пристъпят към двустранно прекратяване на инвестиционните си договори, в случай че са налице такива с останалите държави членки. През месец август 2020 г. Финландия и България стартират съвместна работа по договаряне на Двустранно споразумение за прекратяване. Финландия изпраща формална вербална нота от 12 май 2021 г., с която предлага сключване чрез размяна на ноти на Споразумение за прекратяване. С предложеното споразумение се прекратява Двустранният инвестиционен договор от 1997 г. Прекратява се и чл. 12, § 3 от Договора, който разширява защитата на инвестициите, направени преди датата на прекратяване на Договора за последващ период от време. По този начин чл. 12 няма да поражда никакви правни последици след влизането в сила на Споразумението.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и ал. 3 от Конституцията на Република България Комисията по икономическа политика и иновации предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на и правителството на Република Финландия за прекратяването на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Финландия за насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 3 октомври 1997 г. в Пловдив, сключено чрез размяна на ноти на 4 ноември 2021 г., № 47 202-02-11, внесен от Министерския съвет на 6 април 2022 г.“ Благодаря Ви, господин Димитров. Колеги, кой ще представи Доклада на Комисията по въпросите на Европейския съюз? Госпожо Апостолова, заповядайте, имате думата.

относно Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Финландия за прекратяването на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Финландия за насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 3 октомври 1997 г. в Пловдив, сключено чрез размяна на ноти на 4 ноември 2021 г., № 47-202-02-11, внесен от Министерски съвет на 6 април 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 12 май 2022 г., Комисията по въпросите на Европейския съюз разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България между правителството на Република България и правителството на Република Финландия за насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 3 октомври 1997 г. в Пловдив, сключено чрез размяна на ноти на 4 ноември 2021 г., № 47-202-02-11, внесен от Министерски съвет на 6 април 2022 г. Законопроектът беше представен от господин Димитър Данчев – заместник-министър на икономиката и индустрията. Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Финландия е част от процеса по прекратяването на инвестиционните договори между държавите – членки на Европейския съюз, и е в унисон с дългогодишната позиция на Европейската комисия, от която следва, че двустранните инвестиционни договори, сключени между държавите – членки на Европейския съюз, се припокриват и влизат в противоречие със законодателството на Съюза, тъй като дискриминират инвеститорите в Европейския съюз въз основа на националност. Във връзка с решение на Съда на Европейския съюз,

а някои държави членки ги прекратиха двустранно или едностранно. В резултат на съвместната работа между Комисията и държавите – членки на Европейския съюз, на 5 май 2020 г. в Брюксел беше подписано Многостранно споразумение между 23 държави съюз, с което участващите държави се съгласиха да прекратят сключените помежду им двустранни инвестиционни договори.

Финландия е една от държавите – членки на Европейския съюз, заедно с Швеция, Обединеното кралство, Австрия и Ирландия, която не е подписала Многостранното споразумение. Това налага прекратяването на Договора между България и Финландия за насърчаване и защита на инвестициите да стане чрез подписването на Двустранно споразумение. Министерството на външните работи на Финландия с нота от 16 ноември 2021 г. е уведомило България, че е приключила вътрешните си процедури, необходими за влизането в сила на Споразумението за прекратяване на Договора. В резултат на проведеното след дискусията гласуване Комисията по въпросите на Европейския съюз предлага единодушно с 12 гласа „за“

между правителството на Република България и правителството на Република Финландия за насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 3 октомври 1997 г. в Пловдив, сключено чрез размяна на ноти на 4 ноември 2021 г.,

От 11,30 ч. във Фоайето на европейския кът ще бъде открита фотоизложба под наслов: „Премиерни оперни спектакли на Софийската опера и балет“. В изложбата са представени фотоси от класически премиерни спектакли на Софийската опера и балет. Фотограф е Евгени Станимиров.

поставям на гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Финландия за прекратяването на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Финландия за насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 3 октомври 1997 г. в Пловдив,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, на основание чл. 76, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

и правителството на Република Финландия за насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 3 октомври 1997 г. в Пловдив, сключено чрез размяна на ноти на 4 ноември 2021 г., № 47-202-02-11, внесен от Министерския съвет на 6 април 2022 г., да бъде приет и на второ гласуване, тъй като по време на обсъждането не са направени предложения за изменение и допълнение на Законопроекта. Благодаря Ви, господин Димитров.

за насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 3 октомври 1997 г. в Пловдив, сключено чрез размяна на ноти на 4 ноември 2021 г.“

Колеги, давам почивка до 11,50 ч.